Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Проект на програма за работа на Народното събрание за периода 23 – 25 януари 2019 г.: „1. 2019 г.: „1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносител – Министерският съвет на 10 януари 2019 г. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Вносител – Министерският съвет на 18 юли 2018 г. Приет на първо гласуване на 19 септември 2018 г. 2018 г. 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вносител – Министерският съвет на 2 януари 2019 г. Първо гласуване на Законопроекта за изменение

Постъпили законопроекти и проекторешения от 16 януари 2019 г. до 22 януари 2019 г.: – Проект на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образование и наука и на Комисията по културата и медиите;

за периода 1 януари – 31 декември 2018 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедура по начина на водене. На 14 януари 2019 г. народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ внесохме искане до министър Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството, изпълняващия длъжността председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ две писма с искане за предоставяне на договора между „Автомагистрали“ и АПИ във връзка с изграждането на магистрала „Хемус“, и рамковите споразумения между „Автомагистрали“ и фирмите, които ще бъдат ползвани за изграждането на автомагистралата. От 14 януари до ден-днешен – 23 януари, Министерството и Агенция „Пътна инфраструктура“ не само че не отговарят, а от два дни вече не си вдигат и телефоните. (Оживление.) Ще Ви цитирам чл. 141 от Правилника, който е закон в тази държава, който гласи: „Държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията му. Народният представител има право на достъп до държавните и местните органи и организации.“ Уважаема госпожо Председател, тези договори ги има, тези рамкови споразумения ги има и единственото, което трябваше да направят колегите, е в рамките на деня или на следващия да ги предоставят. Осем дни след нашето поискване те не само че не се предоставят, а се опитват да се манипулира обществото с вярна или невярна информация. Моля Ви, спазвайки призивите на Вашия председател и премиер на България, да отговаряте бързо на Аз какво отношение имам, господин Свиленски?

изключени микрофони.) Разбрах, господин Свиленски, разбрах какво е Вашето искане и какви са Вашите претенции. Продължаваме и контрабандата, разгледа Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, „ДОКЛАД на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата относно Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерския съвет на 10 януари 2019 г. На редовно заседание, проведено на 17 януари 2019 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, разгледа Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902 01-2, внесен от Министерския съвет на 10 януари 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерство на икономиката: Емил Караниколов – министър на икономиката, и Теменужка Янкова, стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Законопроектът беше представен от министъра на икономиката господин Емил Караниколов. Той обоснова необходимостта от по-дълги срокове за влизане в сила на Закона от 1 юли 2019 г., а за наредбата към него до 1 август 2019 г., които са свързани с преодоляване на празноти и неясноти в него, които касаят неотчетени специфики на определени икономически дейности.

Същото мнение изразиха и от Българската стопанска камара. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявиха подкрепата си за Законопроекта. Отношение по представения законопроект взеха народните представители: Георги Търновалийски, Валентин Николов, Христиан Митев, Стефан Бурджев, Драгомир Стойнев, Валери Симеонов и Емил Димитров. След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 9 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание

Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Димитров. (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! за втори път в Народното събрание обсъждаме законопроект, внесен за първо четене, и имаме същите проблеми, каквито бихме могли да имаме за второ. Първият път беше основният секторен закон, изработен от работна група в Министерството на икономиката и припознат от 30 – 31 народни представители.

основният текст просто не работеше. Сега сме изправени пред абсолютно същата ситуация – подаден ни е текст, той изобщо не кореспондира с реалността, не решава проблеми, а създава още поне четири нови

се заложи той да влезе след шест месеца. Така се появи датата 28 януари. Сега предложението на Министерството на икономиката, респективно през Министерския съвет, е тази дата да се промени на 1 юли. И къде е проблемът? В некачествено изработения и погрешно подаден текст към Министерския съвет, а после изпратен и на нас, които ние, за съжаление, не можем в момента да променим. Можем едва между първото и второто четене. Ето Ви Законопроекта (показва Какъв е проблемът? С приемането миналата година на Закона ние променихме и няколко други закони, в които произтичащите от този закон задължения също са обхванати и записани със срок 28 януари.

Само ще Ви изброя някои от законите: Закон за движение по пътищата, Закон за автомобилния транспорт, Закон за запасите от нефт и нефтопродукти и най-вече Законът за акцизите и данъчните складове. И ако от първите три или четири, защото ние имаме и по втора точка – за личните данни, и въз основа на това какво ще гласуваме по първа, ще променяме Закона по втора,

какво ще правим с другите? Миналата година няколко комисии – Икономическа, Бюджетна, Правна и нашата, съгласувахме, а после гласувахме в залата Закона за корпоративното подоходно облагане. В този закон, в § 70, т. 4 сме записали и публикували в „Държавен вестник“, брой 105 от 18 декември текст – ще се опитам да Ви го прочета дословно: Закон за корпоративното подоходно облагане,

Дори и днес да приемем така предложения закон за изменение – с друга дата в него, тя остава непроменена и задължителна за изпълнение от администрацията и бизнеса в другите закони, които също трябва да бъдат изброени и променени. Тази промяна е поне в четири закона, които ние между първо и второ четене да предложим и приемем тук, в залата. Иначе всички визирани икономически субекти по Закона за акцизите и данъчните складове са принудени да спазват датата 28 януари, защото това е изпуснато. Кой го е изпуснал? Защо така го е написал? Какво е целял? Не мога да коментирам. Факт е, че имаме предложение за първо четене, което нямаме право да променяме. Факт е, че този текст нищо не решава. Днес на входа на Народното събрание колега ми предложи за съгласуване именно такъв текст, каза: „Аз смятам да го внеса“ – за необходимия поне трети параграф в този законопроект, със следния текст: „Създава се § 3:

Така че ние трябва да променим всичките останали – някой при подаването на текста го е изпуснал. Държа още веднъж да отбележа – ние не сме подавали този закон, а в срока, в който ни е разпределен, веднага – на първото заседание сме се събрали, изслушали сме министъра, приели сме го и даже сме го подали с мнение да бъде гласуван в залата с подкрепата на Комисията – всички от ГЕРБ и един от Патриотите гласуваха „за“. този законопроект ние максимално бързо сме го придвижили. В него виждаме празноти и в него за втори път се получава, както с основния закон – подават ни един закон и ние после се обясняваме защо не можем да го променим, а като го променяме, трябва да се чувстваме виновни, че авторите на закона са написали неизпълними условия. Във връзка с всичко искам да декларирам, че ако ни бъде разпределен, ще поискам минималния тридневен срок – изключително късия срок, за да може да се направят предложенията, да влязат и този законопроект да може в най-кратко време да се удължи със срока, какъвто Народното събрание реши, и да си влезе в сила.

Благодаря, уважаеми господин Димитров. Реплики? Не виждам. Следващи изказвания? Заповядайте, господин Николов.

е необходим. Като парламентарна група ние приветствахме Закона, който беше разработен от Министерството на икономиката в основната си част и беше предложен да го разгледаме в Комисията и след това в залата.

Претърпя доста промени и бих казал, че в един момент ние останахме с убеждението, че тези регулации балансират изцяло сектора и всички интереси в голяма степен са задоволени. Дори когато бяхме на второ четене, мисля, че никой не направи някаква обструкция във връзка със Законопроекта. Ние наистина с абсолютно основание останахме с убеждението, че всичко е решено в този сектор и Законът, слава богу, ще може да види светлина. Гласувахме го. С голяма изненада установихме, че се оказва, че това не е правилен извод. Оказва се, че има голямо недоволство, че доста проблеми на малките не били решени. Затова предложих, след като гласуваме, ако въобще го гласуваме този закон – зависи от всички нас, да направим работна група и да видим какъв е проблемът в сектора, защото някои от нещата ми се струват малко нелепи – от онова, което се каза. Но ако има каза. Но ако има проблем да намалим конкурентоспособността в сектора, това наистина е проблем на този закон. Законът по принцип би трябвало да създава достатъчно голяма конкурентност, но той трябва да дава възможност да има права, а и задължения на субектите, които са в този сектор, защото секторът генерира огромни парични потоци. Тези парични потоци кореспондират с приходите във фиска. След цигарите от петрол има най-голям най-голям паричен поток към фиска на държавата. Така че ние трябва да бъдем много внимателни – хем да не намаляваме конкурентоспособността в сектора, от друга страна обаче, да търсим всички субекти да могат да отговарят както да няма сив сектор, така и да могат те да плащат съответните акцизи, данък добавена стойност, въобще преки и косвени данъци. Смятам, че тази Смятам, че тази работна група трябва да работи активно, ако я създадем, за да можем да направим един баланс в този сектор. Но да има закон, който да работи. В никакъв случай Законът не трябва да пропада.

уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! От създаването на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата в началото на този парламент една от основните теми, с която се занимаваме, е въпросът с контрабандата на горива, изсветляване на сектора, а от март миналата година – и с приемането на този закон. Беше ни обяснено, че, приемайки този закон, секторът ще бъде изсветлен, огромната контрабанда – в кавички или не, различни са мненията – ще бъде намалена драстично. Даже на последното заседание на Комисията представители на една от асоциациите основната в този сектор, казаха, че е приемливо да има контрабанда, но да е в по-умерени размери, да не е в огромни размери, каквато твърдят, че е в момента. Ние подкрепихме тогава Закона с цел да бъде сложен някакъв ред в сектора. Имаше много проблеми, които се надявахме, че сме ги изчистили. Основните, върху които работихме, бяха във връзка със земеделския бранш, но както се оказа, това не са единствените проблеми – и други браншове, като минно-геоложкия, строителния, които имат техника, на която трудно ще бъдат доставени горива по този начин, по който са разписани в момента законовите разпоредби. С две думи, се оказа, че Законът в голямата си част е неприложим. След близо половин година работа по него – от март до юли, ние сме създали едно недоносче, което не може да работи, което е вредно. Както чухме от председателя на Комисията господин Димитров, сме създали един абсолютен хаос, който ще настъпи в понеделник, на 28 януари. Смятам, че чисто процедурно ние няма да можем, освен ако днес не го гласуваме и на второ четене, което, след като ще има предложения за второ четене, очевидно няма да стане. Няма да може сегашният законопроект за отлагане да бъде приет, да влезе в сила и да бъде обнародван в „Държавен вестник“ до понеделник, до 28-и. Това е моето мнение. Изключителна управленска немощ и от страна на изпълнителната власт – на Министерството на икономиката. Те не намериха време шест месеца да направят абсолютно никакви стъпки, никакви наредби. Можеха много по-рано да вкарат този законопроект за изменение – за отлагане. Те не са разбрали на 10 януари или в началото на януари, че няма да имат готова подзаконова нормативна база за 28 януари.

понеделник. Освен това, се говори и за спешен нов ЗИД, който трябва да бъде направен за изменение и допълнение на вече приетия нов закон. Тоест ние приемаме един закон, който е абсолютно негоден, и спешно искаме първо да му отлагаме влизането в сила и през това време да му правим изменения и допълнения. Всичко това е илюстрация на цялостната управленска немощ на сегашното управление. Дано час по-скоро да бъде приключено това нещо, за да не създаваме повече проблеми, ако не решаваме други. В така създадената ситуация смятам, че ние нямаме друг полезен ход днес на първо гласуване, освен да подкрепим Законопроекта, да го приемем колкото се може по-скоро и на второ, за да стане законова норма, наистина в оставащите месеци до юли да направим разумни промени и да може този закон да влезе в сила, да работи, без да създава проблеми, без да създава хаос, а да създава необходимите регулации, от които най-вероятно има нужда. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! До разглеждането на днешната точка се стигна, след като шест месеца

имаше остра реакция от страна на собствениците на малки бензиностанции, на търговци, които предупредиха, че с този закон ще им се отнеме бизнесът, ще им се отнеме работата, ще фалират стотици, може би хиляди фирми, а хиляди хора ще останат без работа. Но това не е най-страшното, не беше най-страшното това. За съжаление, този закон всъщност водеше до бели петна на територията на България от гледна точка на възможността за зареждане на бензиностанции. С други думи, той ликвидираше редица малки бензиностанции в по-малките градове и където ги има в селата, защото поставяше непосилни условия към собствениците на тези бензиностанции. Направихме каквото можахме тогава – аз в качеството си на вицепремиер по икономическата политика и колегите ми от Националния чрез медиите естествено, и чрез лични срещи, че въпреки че този закон беше създаден с мотив за изсветляване на сектора. Ние също сме за това, въпреки сериозните проблеми с контрабандата на горива, разпространението на контрабандни горива, осчетоводяването на количества с горива и съответно търговска дейност с тях. Въпреки тези добри, положителни цели, Законът беше в голяма степен лобистки в крайния си вариант, в който беше предложен. Бяха направени някои корекции по време на обсъждането, съответно в комисиите, но те не успяха да да предотвратят риска от фалит на тези стотици и хиляди, занимаващи се с тази дейност търговци. По тази причина се стигна и до днес. Аз не съм тук, за да изтъкна моите заслуги и това че всъщност още тогава предупредих колегите от Народното събрание, Вас, също и обществеността за рисковете от приемането на този закон. Сега се обръщам към всички Вас, с молба да поправим тази грешка, без да правим някакви апокалиптични изводи и квалификации по отношение на импотентност на управлението и какво ли още не, което чухме от преждеговорившия, защото в края на краищата животът е жив и промените в него стават всеки ден и ние трябва да сме готови да реагираме и да поправим грешка, която е допусната – за това става въпрос. В тази връзка се обръщам към всички политически сили с молба да подкрепят и второто разглеждане на Законопроекта днес, тъй като знаете, че влизането му в сила е от 28 януари 2019 г., а това няма как да стане, тъй като следващото заседание ще бъде на 30-и ако има разглеждане на предложения между първо и второ четене, то това ще забави Закона и ще трябва да се върне действието му със задна дата при приемането му другата седмица или евентуално да се остави два дни да действат тези промени, които, както казах, са репресивни спрямо дребния бизнес. Сигурен съм, че даже и така да остане – да остане за другата седмица, за тези два дни няма какво чудо да стане. Все пак от гледна точка на изрядността се обръщам с молба към всички колеги да подкрепим приемането и на второ четене. Искам да поздравя колегите ми от „Обединените патриоти“, колегите от ГЕРБ, от БСП, и от ДПС – всички тези, които подкрепиха първата промяна на Закона, да ги поздравя за това, че днес те ще подкрепят на първо четене, дай боже и на второ, отлагането на действието с шест месеца. Искрено се надявам и препоръчвам на работната група, която ще работи, много внимателно да коригира промените, така че този бранш от малките, дребни търговци да не бъде ощетен. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Реплики? Реплики? Заповядайте, господин Димитров. Ще бъда кратък. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Браншовете, които се почувстваха засегнати, дойдоха в Комисията и направиха предложение и казаха, че те могат да бъдат приети в абсолютно същия срок най-малкото за да могат през следващите шест месеца да си подготвят тези ведомствени обекти и да работят. Нали в крайна сметка искаме да помогнем на браншовете, а и не сме чули опозицията какво ще каже. Искам да благодаря на господин Валери Симеонов, защото при първия подаден ни Законопроект, който беше отвратителен, но такъв са го изготвили в едно министерство, няма да казвам кое, ние направихме всичко възможно да го подобряваме. През цялото време аз трябваше да обещавам да променям разни текстове, при положение че не съм автор на този проект. По същия начин не съм автор и конкретно на днешното изменение, така че не се чувствам длъжен по някакъв начин да казвам защо трябва да бъде по-добре в една или друга посока. Само казвам, че вече има направено предложение и че ще има и още предложения – вече са направени от бизнеса, въпрос на време е да се заведат в Деловодството, и че имаме възможност наистина да постигнем съгласие. Така както господин Симеонов помогна на земеделците да им разрешим до този момент незаконните ведомствени обекти при едни много благоприятни условия, спокойно може да направи предложение – той анонсира в нашата Комисия нещо подобно, в смисъл, след като на малките бензиностанции им е много трудно да декларират, че имат някаква собственост където и да е, 20 хиляди, направете го два лева, колкото един трамваен билет или безплатно. Тогава би трябвало всички проблеми да отпаднат. Ще дам само един пример. Онзи ден по телевизията имаше репортаж, една бензиностанция в централната градска част, с две колонки, с шест пистолета зад гърба на бензинджийката, която я питаха: „Вие, доволни ли сте или не сте?“ Един апартамент в София струва 100 хил. евро. декара площ, на която може да вдигнеш един блок, колкото е територията на бензиностанцията, струва… нека и тя да е 200 хиляди. Бензиностанцията струва 600 хиляди, има пет-шест резервоара отдолу с минимум по 10 тона гориво, или имаме за около 500 – 600 хил. лв. собственост, но собственикът на тази цяла собственост не може да декларира пред БНБ да му дадат независимо от всичко… Господин Симеонов, Вие сте конструктивен човек. Благодаря Ви и за това, което направихме за предишната промяна. Дайте от свое име предложение малките бензиностанции да бъдат вписвани безплатно, както го направихме за земеделците, както го направихме за превозвачите.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Симеонов, предложението Ви е абсолютно удачно, защото по никакъв начин нито аз, нито моите колеги ще подкрепим каквато и да е била форма на заобикаляне на Закона или за насърчаването на сивия бизнес, сивата търговска дейност,

Така че никакъв проблем няма да стане това, а който не желае да се регистрира при тези условия на безплатна регистрация, естествено, че спрямо него трябва да бъде приложена

въпросният бранш на дребните собственици на бензиностанции и търговци все още не беше се организирал. Той нямаше съответната организация, асоциация, това става в движение, в процеса на сблъсък – още веднъж подчертавам – не добре обмислени текстове на Закона. В крайна сметка мисля, че в тяхно лице сега вече имаме един сериозен партньор, на когото може да поставим условията за спазване на законността, така както ще ги искаме и от големите,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Днес гледаме Законопроект, който трябва да влезе в сила в понеделник. Законопроект, по който вече има проблеми! Това наистина е може би – хайде да не казвам, че е дъното на парламентаризма, но явно показва как се работи в този парламент. Неслучайно ние искаме този парламент да се разпусне, защото явно, колеги, тук няма никаква ефективност! Законопроектът е обнародван юли месец. От юли месец досега въобще не е работено по подзаконовите нормативни актове. Уважаеми колеги, днес дори няма и представител на Министерския съвет, за да обясни какви са причините за това забавяне! Все пак това е крайно обидно за българския парламентаризъм! Преди това този законопроект бе разглеждан в продължение на шест месеца. Всички заинтересовани страни, които бяха приети, си казваха проблемите и ние като опозиция сме искали да чуем абсолютно всички проблеми на българските граждани. Спомням си много добре проблемите на земеделските производители, които бяха решени. От последното заседание на Комисията се оказва, колеги, че има обаче и други проблеми, които не са решени – Минно геоложката камара, и Транспортната камара дойдоха с конкретни предложения, които ние от опозицията сме готови да разгледаме и ако трябва да внесем, така че да имаме един работещ законопроект. Друг е проблемът: защо Строителната камара от юли месец досега, в продължение на една година, не се е поинтересувала за готвените от нас промени, или по-скоро от Вас, защото ГЕРБ и „Обединени патриоти“ – Вие сте хората, които управлявате тази страна?! За мен отговорът е, защото Строителната камара се занимаваше с опозицията, следяха се изказвания на наши народни представители, заплашваха наши народни представители, строителна техника блокира София само и само да се работи срещу опозицията, след това се видя, че наистина има и за какво, защото в крайна сметка бяха и добре възнаградени. Сега виждаме, че имаме конкретен проблем. Питам аз: защо управляващите досега не си свършиха работата? Защо например не се срещнахте с тези, които останаха, доколкото разбирам – Строителната камара, Минно-геоложката камара, малките търговци и да решите техните проблеми? Колеги, този законопроект от шест месеца е обнародван в „Държавен вестник“! Министерският съвет и Министерството не са си мръднали пръста! Сега искате ние да гласуваме доверие за още шест месеца, при положение че тук нямаме и един представител на Министерския съвет. Питам аз: каква е гаранцията, че за тези шест месеца ще се случат нужните промени или може би всичко се прави с оглед предстоящите избори, за да има тишина, спокойствие?! Ако е така, колеги, това означава, че ние не решаваме проблемите на хората, ние замитаме проблемите на хората! В крайна сметка, Вие като управляващи сте призвани да правите реформи, да не се страхувате от реформи, а не да замитате реформите. Шест месеца е изключително голямо политическо време! Ако тази администрация, която дори и Вие уж съкращавате, наистина е професионална, считаме, че за два месеца тези проблеми могат да бъдат изцяло изчистени. Защо трябва да чакаме толкова много време, ако не е просто политически избран периодът? избран периодът? Разбира се, че когато има един законопроект, който касае който и да е било бранш и той негодува, ние сме призвани да решим неговите проблеми. Питам аз: къде бяхте Вие в продължение на това време? Къде е цялата тази администрация, която не си свърши работата? Това показва, че Вие наистина сте неспособни да управлявате, колеги, или пък ние, че тук, в парламента, не може да произведем тези закони, които да отговарят на очакванията на гражданите. Неслучайно искаме по-бързото разпускане на този парламент и да минем към избори, защото Вие явно показвате тази немощ. Този проблем трябваше да бъде решен отдавна! Затова ние от БСП сме „за“ отлагането на този законопроект, за да решим всички проблеми. Готови сме да се срещнем с Минно-геоложката камара и със Строителната камара. Ще преглътнем обидите към нас. В крайна сметка тук сме призвани не да се харесваме, а да имаме едно работещо законодателство! В никакъв случай няма да се съгласим с шестте месеца. За нас дори два месеца са огромен срок, за да се направят нужните промени, за да се срещнем – ако Вие не можете и не желаете да се срещнете с малките търговци, те са добре дошли при опозицията, за да се срещнем с тях. Предлагаме за два месеца тези проблеми да бъдат изчистени и най-накрая да имаме един закон, който да удовлетворява

Правителството през тези дни направи маса срещи, трябваше да дойде тук и да обясни защо Законът е направен некадърно и защо той трябва да се променя?! Това, че някакви олигарси са се хванали за гушите, не значи, че нашият рейтинг, госпожо, ще падне от 9 на 7%. Ще Ви помоля да прекъснете заседанието, докато не дойде представител на правителството и уважи парламента, и Вас лично, да не измиваме ръцете на правителството, които очевидно са некадърници. Благодаря Ви.

Законопроект на Министерския съвет или Законопроект на Народното събрание, внесен от депутати? Не мога да разбера как господин Стойнев в три четвърти от изказването си критикува изпълнителната власт. За какво?

И в публичното пространство е ясно защо не реагирахте своевременно. Така че някак си е неуместно сега всичко да се прехвърля на изпълнителната власт. Не я защитавам, но просто не виждам защо с такава ярост, с такова настървение критикувате правителството, което е приложило тези некадърни и нескопосани мерки, които са заложени в Закона, който е приет от Народното събрание. Тогава защо не реагирахте? Ще отправите ли упрек към себе си или към Вашите колеги от БСП, както и останалите колеги?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойнев, нормално е да използвате ситуацията, разбира се, политически, но работата на един парламент не е само на мнозинството, което управлява. Затова има и опозиция. Ако има такива взаимни обвинения, аз мога да Ви упрекна – Вие пък защо не разпознахте част от проблемите, които поставят, за да може да кажете: „Абе, ей, аджеба, този закон, който е предложен, трябва да бъде променен.“ за това е ролята на опозицията – да може да поправя, да коригира управляващите? Или, в крайна сметка, Вие не сте видели тези проблеми. Явно, че не сте ги видели. Явно, че всички не сме ги видели, затова затова наистина, слава богу, Министерският съвет и премиерът са видели този проблем и са спуснали този закон. Но искам да Ви питам тук, понеже заявихте промяна в Законопроекта, който е предложен от Министерския съвет: съгласни ли сте да мине на второ четене днес, за да може ние да отложим срока и да работим по него, или искате промяна в този закон? Тоест не можем да приемем на първо и второ четене Законопроекта и в този случай Законът ще влезе в сила

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойнев, много добре помня момента, в който беше внесен Законопроектът на първо четене. Между първо и второ четене, с изключение на професор Гечев, моите уважения към него – единственият от Вашата група, който изяви воля за съпротива на този законопроект. Никой друг – нито в Икономическата комисия, нито в някоя от другите комисии не взе думата, за да се противопостави срещу това, което беше предложено. Ако не бяха заплахите на земеделците, тогава текстовете сигурно пак щяха да си останат. Но когато говорим, тези хора, които са с малки и средни бензиностанции – търговци на горива, никой ли не ги видя? Те бяха тук, отзад, на опашката на коня, както се казва. Те протестираха тук и Вие сега заявявате, че сте готови да се срещнете с тях. Защо не се срещнахте между първо и второ четене, когато протестираха и искаха тези промени? Сега изведнъж сме против неща, които бяха видни още преди приемането на второ четене?!

Благодаря, госпожо Председател. Благодаря и на тримата колеги за репликите, защото считам, че е необходимо да е ясно какво се случва в момента и да е ясно също така и на всички граждани. Този законопроект първоначално беше създаден в работна комисия с участието на Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Митниците, в продължение на месеци

Тук трябва да цитирам нашите народни представители от Бургас, от Добрич, които имаха, ако трябва, да се върнем на второ четене, за да видите конкретните предложения, които щяха да удовлетворят малките и средни предприятия, малките търговци, които Вие, в тази зала отхвърлихте. Така че не мога да разбера как така изведнъж прогледнахте и нападате опозицията. Проблемът не е на опозицията, проблемът е Ваш. Вие управлявате тази държава.

и да ни обвинявате, както каза господин Николов, че ние сме опозиция, едва ли не няма какво друго да предложим, ще внеса предложение за второ четене със следните мотиви: „При представянето на Законопроекта, внесен от Министерския съвет, по време на заседанието на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, от дискусията на Законопроекта става ясно, че този секторен закон е необходим, и отново се потвърди, че правилно Народното събрание го е приело преди по-малко от шест месеца, но се твърдеше, че формалната причина за внасяне на предложението на правителството е, че има сектор на икономиката, чиито особености не са били отчетени. При приемането му – става въпрос за миннодобивната индустрия, в заседанието беше представена тази индустрия в лицето на Българската минно-геоложка камара, която представи текстовете на предложенията, за които стана ясно, че не са противоречиви и се възприемат и от другите субекти, регулирани от Закона, като са в синхрон с останалите текстове на същия този закон.“ При това положение

Не може да сте част от него, когато Ви харесва, когато не Ви харесва да сте опозиция. Не е вярно, че не са правени срещи, не е вярно, че не сме забелязали протестиращите. Лично аз съм се срещал с тях. дребните търговци, малките бензиностанции всъщност нямат единни искания. С колегите от БСП направихме предложение в тази посока, Вие лично ги отхвърлихте. Това, което към днешна дата имам като информация от тях, е, че те нямат единно мнение дали искат да отпадне целият Закон, такъв Закон изобщо да няма, или искат да се променят конкретни неща в него. На самата комисия техният юрист не присъства, не дойде, закъсня и в крайна сметка от тях и до днешна дата нямаме една единна позиция. Това, което говорите, всъщност не отговаря на истината.(Ръкопляскания от „БСП за България“.) желаещи за реплики. Други изказвания, колеги? Не виждам други желаещи за изказвания. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, чухме, че всички народни представители от всички парламентарни групи имат готовност за предложения по този закон между първо и второ четене.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 802-01-27, внесен от Министерския съвет на 18 юли 2018 г., приет на първо гласуване на 19 септември 2018 г.

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

(2) С този закон се определят и правила във връзка със защитата на физическите лица при обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване. (3) Целта Целта на закона е да осигури защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, както и във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите по ал. 2. ал. 2. (4) Този закон урежда и: 1. статута на Комисията за защита на личните данни като надзорен орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на свободното движение на лични данни в Европейския съюз; 2. правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет при осъществяването на надзор при обработването на лични данни в случаите по чл. 17; 3. средствата за правна защита; 4. акредитирането и сертифицирането в областта на защитата на личните данни; 5. особени случаи на обработване на лични данни. (5) Този закон не се прилага за обработването на лични данни за целите на отбраната на страната и националната сигурност, доколкото в специален закон не е предвидено друго. (6) Този закон не се прилага за обработването на лични данни на починали лица, освен в случаите по чл. 25е. 25е. (7) При обработването на лични данни по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 държавите, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария са равнопоставени на държавите – членки на Европейския съюз. Всички други държави са трети държави. (8) При обработването на лични данни за целите по чл. 42, ал. 1 държавите, участващи в изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, са равнопоставени на държавите – членки на Европейския съюз. Всички други държави са трети държави.“

е постоянно действащ независим надзорен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и на този закон.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, а нейният председател е първостепенен разпоредител с бюджет.“

1 и 2 се изменят така: „(1) При осъществяването на своята дейност комисията се подпомага от администрация. (2) Комисията урежда в правилник своята дейност, дейността на администрацията си и реда за разглеждане

1. анализира и осъществява цялостен надзор и осигурява спазването на Регламент (ЕС) 2016/679, на този закон и на нормативните актове в областта на защитата на лични данни, освен в случаите по чл. 17; 17; 2. издава подзаконови нормативни актове в областта на защитата на личните данни; 3. осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни и изпълнението на задължителните решения на Европейския комитет комитет по защита на данните по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/679; 4. участва в международното сътрудничество с други органи по защита на личните данни и международните организации по въпросите в областта на защитата на личните данни; 5. участва в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност; 6. организира, координира и провежда обучение в областта на защитата на личните данни; 7. издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията ѝ, в случаите, предвидени в закон.“ 3. Досегашната ал. 2 се отменя. 4. Алинея 4 се отменя.“

2. дава указания, издава насоки, препоръки и най-добри практики във връзка със защитата на личните данни. Чл. 10б. На комисията може да се възлагат други задачи и правомощия само със закон.

Формите на участие в механизма за съгласуваност, предоставянето и искането на взаимопомощ и участието в съвместни операции, както и процедурите, по които те се осъществяват, се определят с правилника по чл. Чл. 10г. При упражняване на задачите и правомощията си по отношение на администратори или обработващи лични данни, които са микропредприятия, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия, комисията взема предвид техните

изпълнение на задача в обществен интерес, включително обработване във връзка със социалната закрила и общественото здраве. В този случай комисията може да разреши обработването преди изтичането на срока по чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3. Алинея 8 се изменя така: „(8) Когато в хода на проверката се установи административно нарушение, се образува административнонаказателно производство.“ 4. Създава се нова ал. 9: „(9) Независимо от административното наказание, при установяване на административно нарушение може да се приложи принудителна административна мярка по глава

целесъобразност за съвместни разследвания и съвместни мерки за изпълнение и в тях участват, освен лицата по ал. 1 и членове или упълномощени представители от надзорния орган на съответната държава – членка на Европейския съюз.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10. Създава се чл. 12а: „Чл. 12а. (1) При поискване администраторът и обработващият лични данни оказват съдействие на

задължение на администратора или обработващия лични данни за опазване на професионална тайна или друго задължение за опазване на тайна, произтичащо от закон, администраторът или обработващият лични данни отказва предоставяне или достъп само до информацията, защитена като тайна. (3) Когато информацията съдържа данни, представляващи класифицирана информация, се прилага редът за достъп по Закона за защита на класифицираната информация.“

създава ал. 3: „(3) Председателят, членовете на комисията и служителите от администрацията, назначени по трудово правоотношение, имат право ежегодно на представително облекло на стойност до две минимални работни заплати, като средствата се осигуряват от бюджета на комисията. Индивидуалният размер на средствата се определя от председателя на комисията при условия и по ред, определени с правилника по чл. 9, ал. 2.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

поднови. (3) Комисията отнема акредитацията на сертифициращ орган, когато не са спазени условията за акредитация, или когато предприетите от сертифициращия орган действия

по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (5) Условията, включително изискванията по ал. 1 и редът за акредитация и отнемане на акредитацията се определят с наредба, приета от комисията. Наредбата се обнародва в „Държавен вестник”. (6) Критериите, механизмите и процедурите за сертифициране, печати и маркировки се определят с наредба, приета от комисията. Наредбата се обнародва в „Държавен вестник”.“ Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13. Създава се „Чл. 14а. (1) Комисията одобрява проекти на кодекси за поведение по сектори и области на дейност съгласно чл. 40

(4) Комисията отнема акредитацията на орган за наблюдение на одобрени кодекси за поведение, когато не са спазени изискванията за акредитация,

определили длъжностни лица по защита на данните; 2. регистър на акредитираните по чл. 14 сертифициращи органи; 3. регистър на кодексите

преминали обучение по ал. 1 след успешно положен изпит. Сертификатът се издава за срок три години. След изтичането на срока по изречение второ, сертификат се подновява след успешно положен изпит при условия и по ред, определени с правилника по чл. 9, ал. 2. (3) Наличието на сертификат по ал. 2 не може да бъде задължително условие за назначаване или изпълнение на функциите на длъжностно лице по защита на данните. (4) За обучение по ал. 1 се събират такси, освен в случаите на обучение, организирано и проведено по инициатива на комисията. Таксите се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет, по предложение на комисията.“ Комисията предлага да се създадат нови § 16 – 24:

и на нормативните актове в областта на защитата на личните данни при обработване на лични данни от: 1. съдa при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт и и 2. прокуратурата и следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания. (2) Редът за осъществяване на дейността по ал. 1, включително за извършване на проверки и за разглеждане на производствата пред инспектората се определя с правилника по чл. 55, ал. 8 от Закона за съдебната власт. (3) При осъществяване на надзора по ал. 1 се прилага и чл. 12а.“ 12а.“ § 18. Член 17а се изменя така: „Чл. 17а. (1) При осъществяване на надзора при обработване на лични данни от съдa при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт, освен при обработване на лични данни за целите по чл. 42, ал. 1 инспекторатът:

с други органи по защита на личните данни и международните организации по въпросите в областта на защитата на личните данни; 2. дава указания, издава насоки, препоръки и най-добри практики във връзка със защитата на личните данни. (3) При осъществяване на надзора при обработване на лични данни за целите по чл. 42, ал. 1 от съдa, прокуратурата и следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт инспекторатът изпълнява задачите и упражнява правомощията по глава

§ 20. Член 18 се изменя така: „Чл. 18. (1) При осъществяване на надзора по чл. 17, ал. 1 инспекторатът извършва проверки, предвидени в годишната му програма или по сигнали. За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване. (2) Проверката се извършва от главния инспектор или от инспектор, който се подпомага от експерти, въз основа на заповед на главния инспектор.“ § 21. Член 19 се изменя така: „Чл. 19. (1) Проверката приключва с акт за резултати, в който се отразяват направените констатации и при необходимост се правят препоръки.

възползват за свое или чуждо облагодетелстване от информацията, представляваща защитена от закон тайна, която им е станала известна при осъществяване на тяхната дейност по този закон, до изтичане на срока

Има ли изказвания по множеството параграфи, които господин Цветанов изчете? Няма изказвания. Гласуваме създаването на нов § 15,

„а“ – Общи правила при обработване на лични данни. Особени случаи на обработване на лични данни“. Чл. 25а. Когато лични данни са предоставени от субекта

в срок един месец от узнаването администраторът или обработващият лични данни ги връща, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването се документират. Чл. 25б. Администраторът и обработващият лични данни уведомяват комисията за имената, единния граждански номер или личния номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, и за данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните, както и за последващи промени в тях.

по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия, е законосъобразно, само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните. 25г. Администратор или обработващ на лични данни може да копира документ за самоличност, свидетелство за управление на моторно превозно средство или документ за пребиваване само ако това е предвидено със закон. Чл. 25д. (1) Администраторът или обработващият лични данни приема и прилага правила при мащабно обработване на лични данни или при систематично мащабно наблюдение на публично достъпни зони, включително чрез видеонаблюдение, с които въвежда подходящи технически и организационни мерки за защита на правата и свободите на субектите на данни. Правилата за систематично мащабно наблюдение на публично достъпни зони съдържат съдържат правните основания и целите за изграждане на система за наблюдение, териториалния обхват на наблюдение и средствата за наблюдение, срока на съхранение на записите с информация и изтриването им, правото на достъп от страна на наблюдаваните лица, информиране на обществеността за осъществяваното наблюдение, както и ограничения при предоставяне на достъп до информацията на трети лица. (2) Комисията дава насоки на администраторите на администраторите и на обработващите лични данни при изпълнение на задължението им по ал. 1, които публикува на интернет страницата си. Чл. 25е. 25е. (1) Администраторът или обработващият лични данни може да обработва лични данни на починали лица само при наличие на правно основание за това. В тези случаи администраторът или обработващият лични данни предприема подходящи мерки за недопускане на неблагоприятно засягане на правата и свободите на други лица или на обществен интерес. (2) Администраторът осигурява при поискване достъп до лични данни на починало лице, включително предоставя копие от тях на наследниците му или на други лица с правен интерес. Чл. 25ж. (1) Свободен публичен достъп до информация, съдържаща единен граждански номер или личен номер на чужденец, не се допуска, освен ако закон предвижда друго. друго. (2) Администраторите, предоставящи услуги по електронен път, предприемат подходящи технически и организационни мерки, които не позволяват единният граждански номер или личният номер на чужденец да е единственото средство за идентификация на потребителя при предоставяне на отдалечен достъп до съответната услуга. (3) За целите на предоставяне на административни услуги по електронен път при условията на Закона за електронното управление администраторът осигурява възможност на субекта на данни да се идентифицира по ред, предвиден със закон. Чл. 25з. (1) Обработването на лични данни за журналистически цели, както и за академичното, художественото или литературното изразяване, е законосъобразно, когато се извършва за осъществяване на свободата

разпространяване или друг начин, по който лични данни, събрани за целите по ал. 1, стават достъпни, балансът между свободата на изразяване и правото на информация и правото на защита на личните данни се преценява въз основа на следните критерии, доколкото са относими: 1. естеството на личните данни; 2. влиянието, което разкриването на личните данни или тяхното обществено оповестяване би оказало върху неприкосновеността на личния живот на субекта на данни и неговото добро име; 3. обстоятелствата, при които личните данни са станали известни на администратора; 4. характера и естеството на изявлението, чрез което се упражняват правата по ал. 1; 5. значението на разкриването на лични данни или общественото им оповестяване за изясняването на въпрос от обществен интерес; 6. отчитане дали субектът на данни е лице, което заема длъжност по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, или е лице, което поради естеството на своята дейност или ролята му в обществения живот, е с по-занижена защита на личната си неприкосновеност, или чиито действия имат влияние върху обществото; 7. отчитане дали субектът на данни с действията си е допринесъл за разкриване на свои лични данни и/или информация за личния си и семеен живот; 8. целта, съдържанието, формата и последиците от изявлението, чрез което се упражняват правата по ал. 1; 1; 9. съответствието на изявлението, чрез което се упражняват правата по ал. 1, с основните права на гражданите; 10. други обстоятелства, относими към конкретния случай. (3) При обработване на лични данни за целите по ал. 1:

аудио-визуално произведение, чрез заснемане на лице в хода на обществената му дейност или на обществено място, не се прилагат чл. 6, чл. 12 – 21,

приема правила и процедури при: 1. използване на система за докладване на нарушения; 2. ограничения при използване на вътрешнофирмени ресурси; 3. въвеждане на системи за контрол на достъпа, работното време и трудовата дисциплина. (2) Правилата и процедурите по ал. 1 съдържат информация относно обхвата, задълженията и методите за прилагането им на практика. С тях се отчитат предметът на дейност на работодателя

или орган по назначаването, в качеството си на администратор на лични данни определя срок за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонала, който не може да е по-дълъг от 6 месеца, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок. След изтичането на този срок работодателят или органът по назначаването изтрива или унищожава съхраняваните документи е лични данни, освен ако специален закон предвижда друго. друго. (2) Когато в процедура по ал. 1 работодателят или органът по назначаването е изискал да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, той връща тези документи на субекта на данни, който не е одобрен за назначаване, в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата, освен ако специален закон предвижда друго. Чл. 25л. Обработването на лични данни за целите на Националния архивен

Лични данни, първоначално събрани за друга цел, може да се обработват за целите на Националния архивен фонд, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели. В тези случаи администраторът прилага подходящи технически и организационни мерки, които гарантират правата и свободите на субекта на данни в съответствие е чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Чл. 25о. Обработването на лични данни за хуманитарни цели от публични органи или хуманитарни организации, както и обработването в случаите на бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, е законосъобразно. В този случай не се прилагат чл. 12

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моето изказване ще бъде съвсем кратко и то е свързано с новосъздадения чл. 25з, който касае дейността както на журналистическата гилдия, така и на академичната област, художествената и литературната дейност. този новосъздаден член се определят критерии, в които може да има субективизъм. Моята преценка е, че оттук нататък трябва да бъдем особено внимателни в осъществяването и прилагането на този закон, особено в сферата на журналистиката. На базата на опита, който имам, някои от критериите са твърде общи и субективната преценка при тях от страна на органите, които ще прилагат Закона, може да бъде доведена до там, че да се ограничи правото на хората за информираност,

да обявя и моето отношение към един бъдещ закон, защото тук има една препратка към Закона за предотвратяване и отнемане на законно придобитото имущество за кръга на хората, който обхваща този закон. Изключването на кръга от хора, които виждам в един бъдещ законопроект, ще доведе до това, че една значителна част от хората, от които обществото се интересува, да бъдат неправомерно защитени. Говоря за общинските съветници. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря на господин Милко Недялков. Има ли реплики? Има ли други изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 29: „§ 29. В глава седма се създават чл. 37а, 37б и 37в:

предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност; 5. други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност; 6. защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства; 7. предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните етичните кодекси при регулираните професии; 8. защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица; 9. изпълнението по гражданскоправни искове.

начин. (2) Заявление може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация. (3) Заявление може да се подаде и чрез действия

Чл. 37в. (1) Заявлението по чл. 37б съдържа: 1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. (2) При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.“

и по този закон субектът на данни има право да сезира комисията в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му.“

както и по глава девета.“ 4. Създава се нова ал. 4: „(4) Когато жалбата е очевидно неоснователна или прекомерна, с решение на комисията жалбата може да се остави без разглеждане.“ 5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6 и се изменят така: „(5) Комисията изпраща копие от решението си и на субекта на данните. данните. (6) В случаите по ал. 1, когато се обработват лични данни за целите по чл. 42, ал. 1, решението на комисията съдържа само констатация относно законосъобразността на обработването.“ 6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3

за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. (2) Не се разглеждат анонимни жалби, както и жалби, които не са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие.“ § 32. Създават се чл. 38б

на орган на съдебната власт и от прокуратурата и следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, субектът на данни има право да подаде жалба до инспектората в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му.

инспектор. (2) При разглеждането на жалбата се събират данни, относими към твърдяното нарушение, включително и информация от администратора или обработващия лични данни. данни. (3) Жалбоподателят се информира за напредъка в разглеждането на жалбата или за резултата от нея в тримесечен срок от сезирането на инспектората.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесулния кодекс в 14-дневен срок от получаването му. (6) Когато жалбата е очевидно неоснователна или прекомерна, инспекторът може да я остави без разглеждане. Чл. 38г. (1) Когато в производството по чл.

„1. Алинея 1 се изменя така: „(1) При нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по този закон субектът на данни може да обжалва действия и актове на администратора и на обработващия лични данни пред съда

3. Алинея 3 се отменя. 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Субектът на данни не може да сезира съда, когато има висящо производство пред комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда. По искане на субекта на данни или на съда комисията удостоверява липсата на висящо производство пред нея по същия спор.“ 5. Създава се нова ал. 5: „(5) Алинея 4 се прилага и при висящо производство пред инспектората.“

Не виждам. Ще подложа на гласуване първо предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа – 31 и 32, с текст съгласно предложението на Комисията;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, но поради изискванията на чл. 50, ал. 1 от Указ 833 за прилагане на Закона за нормативните актове

за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване“. § 36. В глава осма преди чл. 42 се създава наименование „Раздел I Общи разпоредби“. § 37. Член 42 се изменя така: „Чл. 42. (1) Правилата на тази глава се прилагат при обработването на лични данни от компетентни органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване. (2) Лични данни, събрани за целите по ал. 1, не се обработват за други цели, освен ако правото на Европейския съюз или законодателството на Република България предвижда друго. (3) Когато компетентните органи по ал. 1 обработват лични данни за цели, различни

(4) Компетентни органи по ал. 1 са държавните органи, които имат правомощия по предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване. (5) Освен ако закон предвижда друго, администратор по смисъла на тази глава при обработването на лични данни за целите по ал. 1 е компетентен орган по ал. 4 или съответната административна структура, част от която е този орган, който самостоятелно или съвместно с други органи определят целите и средствата за обработване на лични данни.“ § 38. Член 42а се отменя. § 39. Член 43 се изменя така: „Чл. 43. Правилата на тази глава се прилагат за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или са предназначени да съставляват част от такъв регистър.“ § 40. В глава осма се създават чл. 44 – 52: „Чл. 44. Обменът на лични данни между компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, когато такъв обмен се изисква от правото на Европейския съюз или от законодателството на Република България, не се ограничава, нито забранява по причини, свързани със защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.“ Чл. 45. (1) При обработването на лични данни за целите по

за конкретни, изрично указани и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели; 3. са подходящи, относими и да не надхвърлят необходимото във връзка с целите, за които данните се обработват; 4. са точни и при необходимост да са поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват; 5. се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват; 6. се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. (2) Обработването на лични данни от администратор, който първоначално ги е събрал или от друг администратор, за която за която и да е от целите по чл. 42, ал. 1, различна от целта, за която личните данни са събрани, се разрешава, при условие че:

тази различна цел в съответствие с правото на Европейския съюз или със законодателството на Република България. (3) Обработването от администратор по ал. 2 може да включва архивиране в обществен интерес, научно, статистическо или историческо използване на данните за целите по чл. 42, ал. 1 при прилагането на подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данните. данните. (4) Администраторът носи отговорност за спазването на ал. 1, 2 и 3 и трябва да е в състояние да го докаже. Чл. 46. (1) Когато сроковете за изтриване на лични данни или за периодична проверка на необходимостта от съхранението им не са нормативно установени, те се определят от администратора. (2) Извършването на периодична проверка по ал. 1 се документира, а решението за продължаване на съхранението на данните се мотивира. Чл. 47. Администраторът, когато е приложимо и доколкото е възможно, прави ясно разграничение между личните данни на различни категории субекти на данни, например: 1. лица, за които има сериозни основания да се смята, че са извършили или ще извършат престъпление; 2. лица, осъдени за престъпление; 3. лица, пострадали от престъпление, или лица, по отношение, на които определени факти дават основание да се смята, че може да са пострадали от престъпление, и 4. и 4. други трети лица по отношение на престъпление, например лица, които биха могли да бъдат призовани да свидетелстват при разследване на престъпления или в наказателни производства, лица, които могат да предоставят информация за престъпления или свързани лица. Чл. 48. (1) Компетентният орган, доколкото е възможно, прави разграничение между лични данни, основани на факти, и лични данни, основани на лични оценки. (2) Компетентният орган предприема необходимите мерки лични данни, които са неточни, непълни или вече не са актуални, да не се предават. За тази цел всеки компетентен орган, доколкото това е възможно, проверява качеството на личните данни преди тяхното предаване. Доколкото е възможно, при всяко предаване на лични данни се добавя необходимата информация, позволяваща на получаващия компетентен орган да оцени степента на точност, пълнотата и надеждността на личните данни и до каква степен те са актуални. актуални. (3) Когато предадените лични данни са неточни или са предадени незаконосъобразно, получателят се уведомява незабавно. В този случай предаващият компетентен орган и получателят коригират, изтриват или ограничават обработването на личните данни. Чл. 49. Обработването на лични данни е законосъобразно, когато е необходимо за упражняване на правомощия от компетентен орган за целите по чл. 42, ал. 1 и е предвидено в правото на Европейския съюз или в нормативен акт, в който са определени целите на обработването и категориите лични данни, които се обработват. Чл. 50. (1) Когато правото на Европейския съюз или законодателството на Република предаващия компетентен орган, предвижда специфични условия за обработването на лични данни, органът уведомява получателя на данните за тези условия и за задължението му да ги спазва. (2) Предаването на лични данни на получатели други държави-членки на Европейския съюз или на агенции, служби и органи на Европейския съюз, създадени съгласно дял V, глави 4 и 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в Република България.“ Чл. 51. (1) Обработването на лични данни, разкриващо расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, обработването на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическото лице, данни, свързани със здравословното състояние или сексуалния живот и сексуалната ориентация на лицето, е разрешено, когато това е абсолютно необходимо, съществуват подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данни и е предвидено

подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данни и: 1. обработването е за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице или 2. ако обработването се отнася за данни, които очевидно са направени обществено достояние от субекта от субекта на данните. (3) При обработване на данни по ал. 1 се прилагат подходящи мерки и гаранции за недопускане на дискриминация на дискриминация на физическите лица. Чл. 52. (1) Вземането на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда неблагоприятни правни последици за субекта на данните или съществено го засяга, е забранено, освен когато това е предвидено в правото на Европейския съюз или в законодателството на Република България и са осигурени подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данните, най-малко човешка намеса при вземането на съответното решение от администратора. (2) Решенията по ал. ал. 1 не може да се основават на категориите лични данни по чл. 51, ал. 1, освен ако са въведени подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните. данните. (3) В случаите по ал. 1 и 2 администраторът извършва оценка на въздействието по чл. 64. (4) Забранява се профилирането, което води до дискриминация на физически лица въз въз основа на категориите лични данни по чл. 51, ал. 1. (5) Субектът на данни има право да получи информация за обработването по ал. 1, да изрази своето мнение, да получи обяснение

предоставяне на субекта на данни на информацията по чл. 54 и за кореспонденция с него във връзка с чл. 52, ал. 5, чл. 55 – 58 и 68 относно обработването на лични данни в сбита, разбираема и леснодостъпна форма, като използва ясен и прост език. Администраторът предоставя информацията по начина на постъпване на искането. Когато това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, информацията се предоставя по друг подходящ начин, включително по електронен път. (2) Администраторът улеснява упражняването на правата на субекта на данни по чл. 52, ал. 5 и чл. 55 – 58. (3) Администраторът отговаря на искането на субекта на данни или го информира писмено за действията, предприети във връзка с неговото искане, в срок до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията. (4) Информацията по чл. 54 и кореспонденцията или действията, предприети съгласно чл. 52, ал. 5, чл. 55 – 58 и 68, са безплатни. Когато исканията от даден субект на данни са очевидно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, администраторът може да: 1. начисли такса в размер, съобразен с административните разходи за предоставяне на информация или за кореспонденция със субекта на данни, или за предприемане на действия по искането, или 2. откаже да предприеме действия по искането. (5) Администраторът носи тежестта на доказване на очевидно неоснователния или прекомерен характер на искането. (6) Когато администраторът има основателни съмнения относно самоличността на физическото лице, което подава искане по чл. 55 или 56, той може да поиска да се предостави допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Срокът по ал. 3 започва да тече от получаването на тази допълнителна информация. Чл. 54. (1) Администраторът предоставя на субекта на данни най-малко следната информация: 1. данните, които идентифицират администратора, и координатите за връзка с него; 2. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо; 3. целите, за които се обработват личните данни; 4. правото на жалба до комисията, съответно до инспектората, и координатите им за връзка; 5. правото да се изиска от администратора достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни, свързано със субекта на данните; 6. възможността при отказ по ал. 3, по чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 да упражни правата си чрез комисията, съответно чрез инспектората. (2) Освен информацията по ал. 1, по искане на субекта на данни или по своя инициатива администраторът предоставя на субекта на данните, в конкретни случаи и с цел да му се даде възможност да упражни правата си, следната допълнителна информация: 1. правното основание за обработването; 2. срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно – критериите, използвани за определяне на този срок; 3. когато е приложимо, получателите или категориите получатели на личните данни, включително в трети държави или международни организации; 4. когато е необходимо, и друга допълнителна информация, по-специално в случаите, когато личните данни са събрани без знанието на субекта на данните. данните. (3) Администраторът може да забави или да откаже изцяло или частично предоставянето на информацията по ал. 2, когато това е необходимо, за да: 1. не се допусне възпрепятстването на служебни или законово регламентирани проверки, разследвания или процедури; 2. не се допусне неблагоприятно засягане на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания; 3. се защити общественият ред и сигурност; 4. се защити 4. се защити националната сигурност; 5. се защитят правата и свободите на други лица. (4) След отпадане на обстоятелство по ал. 3 администраторът предоставя без забавяне исканата информация в срока по чл. 53, ал. 3. (5) При вземане на решение по ал. 3 администраторът отчита основните права и законните интереси на засегнатото физическо лице. Чл. 55. (1) Субектът на данните има право да получи от администратора

лични данни; 3. личните данни, които са в процес на обработване, и всякаква налична информация за техния произход, освен ако тя е защитена

до данните и информацията по ал. 1 може да се ограничи изцяло или частично, като се отчитат основните права и законните интереси на засегнатото физическо лице в случаите по чл. 54, ал. 3. В тези случаи

достъп или за ограничаването на достъпа и за причините за това. Тази информация може да не бъде предоставена, когато нейното предоставяне би възпрепятствало постигането на някоя от целите по чл. 54, ал. 3. Администраторът информира субекта на данните за правото му на жалба до комисията, съответно до инспектората, или за търсене на защита по съдебен ред. (5) Администраторът документира фактическите или правните основания за решението. Тази информация се предоставя на комисията, съответно на инспектората. Чл. 56. (1) Субектът на данните има право да поиска администраторът да коригира неточните лични данни, свързани с него. Като се има предвид целта на обработването, субектът на данните има право да поиска непълните лични данни да бъдат допълнени, включително чрез предоставяне на допълнително заявление. (2) Администраторът по ал. 1 е длъжен да изтрие личните данни и субектът на данните има право да поиска администраторът да изтрие личните данни, които го засягат, когато обработването нарушава разпоредбите на чл. 45, 49 или 51 или когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на администратора. (3) Администраторът коригира или допълва данните по ал. 1, или изтрива данните в случаите по ал. 2 в срока по чл. 53, ал. 3. (4) Администраторът ограничава обработването на личните данни, без да ги изтрие, когато: 1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните и това не може да се провери, или 2. личните данни трябва да се запазят за доказателствени цели. (5) В случаите по ал. 4, т. 1, администраторът информира субекта на данните, преди да премахне ограничаването на обработването. (6) Коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни може да се откаже, като се отчитат основните права и законните интереси на засегнатото физическо лице, в случаите по чл. 54, ал. 3.

Администраторът може да не информира субекта на данните за отказа по ал. 6 в случаите по чл. 54, ал. 3, като се прилага съответно чл. 54, ал. 4 и 5. 4 и 5. (8) Администраторът информира субекта на данните за правото му на жалба до комисията, съответно до инспектората и за търсене на защита по съдебен ред. (9) Администраторът съобщава на компетентния орган, от който е получил неточните лични данни, за тяхното коригиране. (10) Когато лични данни са коригирани, допълнени, изтрити, или обработването им е ограничено, администраторът уведомява получателите им,

субектът на данните може да упражни правата си чрез комисията, съответно чрез инспектората. В тези случаи комисията, съответно инспекторатът, проверява законосъобразността на отказа. (2) В случаите по ал. 1 комисията, съответно инспекторатът, информира субекта на данните най-малко за това, че са извършени всички необходими проверки или справки, както и за неговото право да потърси защита по съдебен ред. Чл. 58. Упражняването на правата по чл. 54, 55 и 56, когато личните данни се съдържат в съдебно решение, документ или материали по дело, изготвени в наказателно производство, не засяга и не може да противоречи на разпоредбите на Наказателно-процесуалния ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, преди да обявя прекъсване, ще Ви изчета следното съобщение: в Клуба на народния представител ще бъде открита благотворителна фотоизложба „Дари живот!” в подкрепа и насърчаване на донорството в страната, организирано от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. В източния кулоар ще бъде дадено началото на Седмицата за предпазване от рак на маточната шийка. Инициативата се провежда под патронажа на Комисията по здравеопазване. С нея България отбелязва за дванайсети пореден път Седмицата за предпазване от рак на маточната шийка. Всички народни представители са поканени да присъстват. Ще продължим по-късно с обсъжданията на останалия текст от § 41.